Госпожа Александрова ще ни запознае с Доклада на Комисията по правни въпроси. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица, № 002-02-2, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2020 г. На свое заседание, проведено на 12 февруари 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица, № 002-02-2, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието господин Данаил Кирилов – министър, и господин Милен Георгиев – главен експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“. Законопроектът беше представен от господин Георгиев, който посочи, че на 13 май 2019 г. между Република България и Република Казахстан е подписан Договор за трансфер на осъдени лица, с който се цели подобряване на социалната рехабилитация и ресоциализация на осъдените в другата държава собствени граждани. След ратификация на Договора българските граждани, осъдени с влязла в сила присъда в Република Казахстан, ще получат възможност да изтърпят присъдите си в Република България. От тази възможност ще могат да се ползват съответно и граждани на Казахстан, изтърпяващи присъда лишаване от свобода в Република България. Той добави, че Договорът съответства на изискванията на вътрешното законодателство и международните стандарти в областта на трансфера на осъдени лица и с него се уреждат общите принципи на трансфера на осъдени лица, централните органи, условията и процедурите по трансфер, отказа от трансфер, амнистията, помилването и неговото действие. Господин Георгиев уточни, че с влизане в сила на Договора ще се повиши правното сътрудничество в областта на международното сътрудничество по наказателни дела, наред с вече действащите между двете държави Договор за правна помощ по наказателни дела и Договор за екстрадиция. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица, № 002-02-2, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2020 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Няма изказвания, преминаваме към гласуване.

Процедура, уважаема госпожо Председател. Правя процедурно предложение на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Законопроект

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 19 февруари 2020 г., разгледа и обсъди Проекта за решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД – Варна, а именно на моторен кораб „Атанас Димитров“. На заседанието присъстваха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Велик Занчев – заместник-министър, и Албена Лазарова – директор на Дирекция „Концесии“. Законопроектът бе представен от Велик Занчев. Агенцията за публичните предприятия и контрол е изразила писмено становище, че моторен кораб „Атанас Димитров“ притежава характеристиките на обособена част и в съответствие с чл. 3, ал. 3, т. от Закона за приватизация и следприватизационен контрол Народното събрание взема решение за приватизация на обособени части от обекти, включени в така наречения „забранителен списък“ за приватизация. Моторен кораб „Атанас Димитров“ е произведен през 1969 г. в корабостроителния завод в Бургас. Корабът е пътнически, с метален корпус. От 2008 г. „Български морски квалификационен център“ ЕАД е собственик на кораба по силата на внесена апортна непарична вноска в капитала на дружеството от тогавашния акционер Параходство „Български морски флот“ и е заприходен като актив със стойност 49 762 лв. Корабът се е ползвал за туристически крайбрежни плавания, но от 2014 г. не се използва и не се вписва в предмета на дейност на дружеството. Отчетените приходи за периода от придобиването на кораба до 31 декември 2019 г. са в размер на 132 хил. лв. Те са формирани от почасовото отдаване на кораба за мероприятия на борда. Отчетените разходи за поддръжка, експлоатация, работни заплати, амортизация и други разходи, са в размер на 887 хил. лв. Общият размер на отчетените загуби възлиза на 755 хил. лв. Към 31 декември 2019 г. счетоводната остатъчна стойност на актива е нула лева. Полезният „живот“ на моторен кораб „Атанас Димитров“ е 50 години и към днешна дата той е изчерпан. Последният класов класов ремонт на кораба е направен през месец април 2010 г. След тази дата корабът не е излизал на сух док. Към настоящия момент корабът не е в експлоатация, всички документи и сертификати са изтекли през 2015 г. Корабът се намира на неработен кей в неексплоатационен режим и с един човек – пазач. Рискове, които правят кораба относително опасен: - Близо тон гориво в дъното на танка, което е неизкачваемо; - Екологичен риск може да настъпи при сблъсък с друго плавателно средство, при което да възникне разлив; - Съществува риск и от пожар; - Евентуален риск от кражба на имущество или консумативи от кораба; - Допълнителен финансов разход, покриващ престоя на кораба, както и възможен финансов риск при възникване на неблагоприятни последствия при авария. За моторен кораб „Атанас Димитров“ няма правена оценка за продажбата му. Решението на едноличния собственик на капитала на дружеството от 2015 г. е продажбата на кораба да се осъществи чрез Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сега Агенция за публичните предприятия и контрол. последвалата дискусия народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ поставиха въпроси за наличието на други кораби в квалификационния център и за разпореждането със средствата от приватизацията на кораба. На поставените въпроси отговори заместник-министър Занчев.

Благодаря, уважаеми господин Кънев. С Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае господин Христов. Благодаря, госпожо Председател. № 002-03-2, внесен от Министерския съвет на 7 февруари 2020 г. На свое заседание, проведено на 19 февруари 2020 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа Проект на решение

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В капитала на дружеството е включена като обособена част моторен кораб „Атанас Димитров“, с peгистрационен № 150420 на Българския корабен регистър, вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна. Мотивите, изнесени по-подробно, бяха идентични с тези, изчетени и в предходния доклад. В хода на дискусията се изказаха народните представители Георги Свиленски, Павел Христов, Иван Иванов и Николай Тишев. В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за“ и 10 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да не приема Проект на решение за приватизация на обособена част от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! За пореден път сме свидетели на разпродажба на държавно имущество от Забранителния списък, без да има яснота къде ще отидат парите от тази приватизация. Аз съм си поставил за задача и ще следя всеки път, когато има приватизация на такива дружества или техни обособени части, да Ви напомням, че има един Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система и че по принцип и по презумпция парите от приватизация на такива предприятия трябва да влизат там. От предложеното решение, което ни давате да гласуваме, не става ясно къде ще отидат парите. Доколкото ми е известно, в Комисията по икономика са заявили, че парите ще остават в дружеството. И смятам, че това не е правилно, независимо от размера на сумата дали е хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди, или милиони, така нареченият Сребърен фонд е необходимо да бъде попълван, за да има наистина гарантиране на пенсионната система, още повече, че Вие под път и над път управляващите, казвате, пенсионната система е недофинансирана, търсим откъде да я финансираме, как да я гарантираме и така нататък. Ако продължаваме да разпродаваме имущество и парите да не влизат там, където трябва да влизат и по закон, нещата няма да се подобрят, а само ще се влошат. Затова аз не знам дали ще приемете да предложа нова точка в решението, което ни предлагате, в която да запишем изрично, че парите от тази приватизация ще влязат в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. Надявам се да позволите това да го гласуваме. Ако сметнете, че е недопустимо в тази процедура, Вие решавате, на Вашата съвест е този въпрос. Благодаря Ви.

Вземам думата за изказване по този случай, за да се опитам да Ви убедя за приватизацията на този плавателен съд, тъй като и на двете комисии становището беше отрицателно. Фактите ги изкара и ги изложи господин Кънев. Корабът наистина е 50-годишен. Той се озова в Морския квалификационен център 2008 г. след приватизацията на Български морски флот, заедно с двата ферибота, с ветроходния учебен кораб „Калиакра“ и той. В продължение на години Морският квалификационен център, макар че не му е предмет на дейност експлоатация и опериране на плавателни съдове, го е експлоатирал и виждате какви са разходите и приходите от тази експлоатация. Корабът е повече от 50-годишен, корабите живеят долу-горе толкова – 45 – 50 години, така че този кораб си е изживял живота и многократно го казвам, че корабът е като човека – ражда се и един ден умира, не може вечно да служи и да живее. Така че този кораб е дошъл до това положение да бъде отписан и изведен. Той не може да бъде използван по предназначение, има доста сериозни ограничения за експлоатация. Той е клас до 5 мили от брега, до 20 мили максимум, до 90 пътника виждате, че експлоатацията, докуването му толкова години, той за последно 2010 г. е минал допълване и ремонти, не може да бъде използван като кораб за превозване на пътници. Така че желанието на Морския квалификационен център да реализира този кораб и да реализира приходи в предприятието, в дружеството, а те са му необходими, тъй като аз Ви казах и за останалите му кораби – единият е даден на чартър, фериботът, другият стои, също прави разходи на фериботния комплекс, „Калиакра“ и тя с голям труд се поддържа, така че това не е предмет на дейност на това дружество. дружество. И реализацията на този кораб ще доведе до някакви финансови приходи в дружеството. Не зная, да не би да има някой против неговата приватизация заради името на кораба. Той носи името на Атанас Димитров – функционер на Българската комунистическа партия, народен представител в 6 народни събрания, от Стара Загора, няма нищо общо с флота, не зная защо са кръстили кораба така, но не е това… Това е като в кръга на шегата. Но аз смятам, че трябва да удовлетворим искането на борда на директорите на предприятието, а за това къде ще отидат парите е отделен въпрос, там сигурно ще го подложите и на гласуване. приканвам. А защо го гласуваме ние? Гласуваме го, тъй като той е обособена част от Забранителния списък за приватизация и трябва да се вземе решение от Министерския съвет и от Народното събрание. Вчера беше продаден спасителният кораб „Перун“, без даже и да разберем и с което мечтата на капитан далечно плаване Никифор Герчев за възстановяване на Българската спасителна служба остана вече в историята. Той написа един тъжен пост в своя Фейсбук за това.

за публичните предприятия и контрол, както сега се казва, и смятам, че Народното събрание, независимо от становищата на двете комисии, които се занимаваха с този въпрос, трябва да удовлетвори искането на дружеството и да бъде взето решение,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Манушев, Вие във Вашето изказване споменахте, че е нормално един кораб да се ражда, тоест създава се, построява се, експлоатира се и умира. С това сме съгласни. Но доброто управление на активите и като цяло на този Български морски квалификационен център изисква следното: след като сме наясно, че този актив се амортизира и ще дойде времето, в което той вече няма да може да бъде използван, да имаш визия за това как тези средства, които ще получиш от продажбата, ще ги инвестираш в развитието на дружеството, в развитието на средата, закупуване на нов кораб, закупуване на тренажори, където да тренират капитаните и така нататък. Какво се случва на практика?

На парчета продаваме кораби, от които средствата служат единствено и само според мен за плащане на заплати на борда на директорите и на персонала и за нищо друго! А ако те наистина имат визия за развитие на този квалификационен център, трябва да седнат и да си направят сметка: да, примерно тези три-четири кораба са стари, дошъл им е краят на амортизационния срок, не могат да бъдат използвани, да ги продадем накуп, с тези пари да купим, както казах, тренажори и друга техника, да облагородим средата, да направим квалификационния център модерен, за да може да се развива. А тук какво се случва на практика? Разпродажби, за да може бордът на директорите да получава заплати. Това е абсурдно. Това е едното, поради което ние няма да подкрепим това предложение. И другото, което каза преди мен и господин Таско Ерменков – не е нормално в парламента да се взимат решения, които да са в противоречие, които да нарушават законите, създадени от този същия парламент, защото с това, че средствата

Господин Манушев, използвам формата на реплика, за да Ви задам един уточняващ въпрос, защото Вие споменахте във Вашето изказване, че трудно се поддържа и корабът „Калиакра“.

средствата от този кораб трябва да отидат, добре би било да отидат, в принципала, който да купува тренажори, да развива дейността, да я облагородява, нещо такова чух, от друга страна пък, се говори да вземат да отидат в Сребърния фонд. Кое от двете всъщност, защото Вие сте вътре в тази тематика? Това е първото. И второто, аз не зная какви биха били приходите от продажбата на един такъв кораб, колко е нормално, дали са правени разчети, но от докладите чух 800 хил. лв. са разходите по поддръжка на този кораб. Тези 800 хил. лв. като разход, ако останат, е, ей богу, няма да бъдат за заплата на борда на директорите. Просто малко по детайлно, ако може, да ни осветлите. КАРАЯНЧЕВА: Да свършим с дупликите и ще ми кажете какъв е проблемът. Заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Не съм адвокат на Морския квалификационен център, но това е учебно заведение и аз съм убеден, че парите ще отидат Той, освен че провежда курсове за подготовка на българските капитани, механици и всички специалисти, които са свързани с морето, също така им дава сертификати и удостоверява тяхната годност за това, за което са учили. Така че парите сигурно ще отидат за развитие на учебното заведение – Морски квалификационен център, не за заплатите на борда на директорите. Не зная какви са им заплатите и не съм

не че това е дейността на този център. И аз Ви казах за затруднението му при оперирането с плавателни съдове. Това не е предмет на дейност на този център и го затруднява наистина много. Състоянието на учебно ветроходния кораб „Калиакра“ наистина е с трудности, тъй като се поддържа постоянен екипаж, а се ползва периодично и също така с опити да бъде отдаден някъде, да се ползва от някого, да се правят учебни плавания. Но това също не е предмет на дейност. Моята мечта е била да отиде в Морското училище, но и там… Не зная защо не го иска може би Морското училище, но някой ден и до това ще стигнем, като това дружество…

Благодаря, уважаеми господин Манушев. Други изказвания? Заповядайте по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, молбата ми към Вас е: когато колеги тук, от трибуната, се опитват да правят грешни внушения, ако не да им отнемете думата, поне да им направите забележка. Имам предвид следното: изказването или репликата на господин Лазаров, който внушава, че ние първо казваме, че трябва да се изпълни законът, тоест парите да отидат в Сребърния фонд, а след това сме казвали, че те ще отидат в Търговското дружество за заплати. Това, което ние казахме недвусмислено, беше, че сме за да се спази законът и парите от приватизацията, ако бъде осъществена такава, да отидат в Сребърния фонд! Но вчера на комисия недвусмислено заместник-министърът каза, че решението на Министерския съвет и предложението на Министерския съвет е парите да отидат в бюджета на търговското дружество. И тогава ние казваме, че поне като сте решили да нарушите Закона и парите да отидат там, да ги използвате целесъобразно, а не за раздаване на заплатите! Господин Проданов, от изказванията на колегите аз разбрах, че ще отидат за обучение, не за раздаване да заплати. Не знам Вие какво сте чули и аз заради това не направих забележка. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, видяхте ли как и Вие на третата година паднахте в капана на неясното законодателство? И Вие не разбрахте къде ще отидат парите! И сега започвам от началото по хронологията. Благодаря на адмирал Манушев, че взе отношение професионално да информира и Комисията по транспорт, и Комисията по икономическа политика за какво става въпрос. Само че, господин Манушев, Вие казвате, че този кораб е на 50 години и всеки кораб има живот, нали така? И аз питам: Бордът на това дружество на 7 февруари ли се сети, че този кораб навършва 50 години? На 7 февруари 2020 г.! За да може на 19 февруари 2020 този проект за решение да бъде гледан в двете комисии едновременно и на 20 февруари тук народните представители сега да се чудим къде ще отидат парите! Ето така, госпожо Председател, функционира Народното събрание! Заместник-министър Занчев в Комисията по икономическа политика казва, че парите ще отидат в Квалификационния център – няма значение дали за заплати, дали за тренажор, дали за издръжка, това няма такова значение. В същото време, същото часово време, представителят на Квалификационния център с другия заместник-министър от същото министерство в Комисията по транспорт казва, че парите ще отидат в Агенцията за приватизация и в Сребърния фонд. И сега народните представители, и и Вие основателно се зачудихте какво става: къде ще отидат парите? Корабът ще се продаде, но парите къде ще отидат – в Сребърния фонд, в Квалификационното дружество или някъде другаде? Първи въпрос. Втори въпрос: кога решиха, че този кораб е ненужен и че не става за нищо? Ако той наистина не става за нищо, както твърдите, ако той наистина си е изживял живота, защото в нашата комисия беше обяснено, че не може да бъде нито изтеглен, нито бутан, нито разглобяван, нито нищо, просто той е развалина, нито ремонтиран, нищо! Е, питам: кой очаквате да купи това нищо? Кой очаквате да дойде и да даде пари на Квалификационния център, за да си купи едно нищо, което има един пазач и няколко тона гориво, което всеки момент можело да изтече в морето и да направи екологична катастрофа? Това беше мотивът че ако корабът продължи да стои там, ще се случи екологична катастрофа. Само че в същото време се казва, че за този кораб нищо друго не може да се направи, освен да стои там.

Уважаеми колеги, нека да подхождаме малко по-сериозно, защото наистина ще се превърнем в агенция за продажба на кораби, ако Народното събрание не постъпи малко по-отговорно и когато се внасят такива проекти за решение, ясно да е записано за какво става въпрос, какви са разходите, какви са приходите, защо е необходимо, къде ще отидат парите и за какво ще бъдат. Защото ако ще се даде за скрап, адмирал Манушев, аз мисля, че може и Квалификационният център да го предаде за скрап, нали така? Или не може?

някой да дойде, да го купи за 30 хил. лв. и да го продаде за триста на скрап, което, мисля, че може да си го свърши държавата, без да има никакви притеснения. Госпожо Председател, понеже виждам, че и Вие сте в неведение къде ще отидат парите,

за какво ще бъдат използвани, двамата заместник-министри на транспорта да се съберат и да се разберат какво защитават в комисиите. Защото е недопустимо двама заместник-министри от едно и също министерство по едно и също време да заблуждават две комисии.

дали някой ще го вземе и възстанови, и това е възможно, но ще вложи някакви пари. Защото във Варна има желаещи да правят каботажно пасажерско-пътническо плаване. Може и някой да го купи, не зная кой, не съм навътре! Колко пари ще струва? Той ще бъде оценен. 250 хиляди продадохме „Перун“, който е 5 – 10 пъти по-голям от този. Не знам колко ще струва „Атанас Димитров“, ще го оценят, но решението е правилно. Казвате: защо сега?

ръководството на този център са видели, че той се пази от един човек и е станал опасен да не потъне там или да се запали и са предложили. Между другото, ние точно това правим: спазваме закона! Ако този кораб, тази собственост не беше в Забранителния списък като обособена част, той щеше да бъде продаден от Морския квалификационен център и ние изобщо нямаше да разберем, че са го продали.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Манушев, благодаря за направената реплика. Значи корабът потъва

Господин Манушев, ако така управляваме Квалификационния център, ако така се управлява Министерството на транспорта – тя, държавата, ще потъне и Вие няма да разберете, ако е така! И един ден ще дойдете сутринта, и ще кажете: уважаеми колеги, държавата утре потъва, дайте да я приватизираме! Това е несериозно отношение. Затова пак казвам моето предложение – виждам, че господин Занчев е в залата, да дойде на трибуната, да поеме ангажимент и да предложи той, като принципал на Дружеството, парите, осигурени от приватизацията на този кораб, да останат в Сребърния фонд, както е по закон и законът в тази държава казва това нещо. След това вече да се видят тези оценки и колко пари. Защото Вие първо казахте, че не става за нищо, а след това казахте, че може и да се ремонтира

Не виждам. Колеги, закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Таско Ерменков – средствата от продажбата на кораба да отидат в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, наречен Сребърен фонд.

002-03-2, внесен от Министерския съвет на 7 февруари 2020 г.

Първи ще отговаря заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той ще отговори на един въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов. Втори отговаря министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той ще отговори на девет въпроса от народните представители: Теодора Халачева; Георги Михайлов (два въпроса); Валентина Найденова (два въпроса); Кольо Милев; Любомир Бонев; Спас Панчев; и Георги Гьоков, Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Весела Лечева, Крум Зарков и Стоян Мирчев и на едно питане от народния представител Дора Янкова. Трети отговаря министърът на финансите Владислав Горанов. Той ще отговори на едно питане от народния представител Павел Шопов. Четвърти е министърът на вътрешните работи Младен Маринов. Той ще отговори на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов и Таня Петрова. Пети отговаря министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя ще отговори на два въпроса от народните представители Николай Иванов; Валентина Найденова и Милко Недялков. Шести отговоря министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя ще отговори на пет въпроса от народните представители Дора Янкова; Евдокия Асенова; Смиляна Нитова-Кръстева (два въпроса); и Николай Бошкилов. Седми отговаря министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Той ще отговори на пет въпроса от народните представители Николай Иванов; Стефан Бурджев; Кольо Милев; Николай Тишев; Манол Генов;

Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Крум Зарков и Стоян Мирчев; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски; и Александър Симов и Георги Гьоков; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски; и Георги Свиленски и Иван министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на два въпроса от народните представители Весела Лечева и Дора Янкова; - министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на два въпроса от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народните представители Манол Генов, Георги Свиленски и Димитър Данчев; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Стефан Бурджев; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Славчо Атанасов. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; едно питане от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; - един въпрос от народните представители Георги Гьоков и Александър Симов към министъра на правосъдието Данаил Кирилов; - един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров; - един въпрос от народния представител Манол Генов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Колеги,